dnevnog reda, a to - Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o kreditnim institucijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 478 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Ivana Maletić, državna tajnica u Ministarstvu financija. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Hvala lijepo. Evo ove izmjene i dopune Zakona o kreditnim institucijama vezane su kao izmjene i dopune Zakona o osiguranju depozita uz promjene europskih direktiva i usklađivanje sa promjenama u europskim direktivama. Najznačajnije izmjene su vezane uz izmjene direktive kojom se uređuje poslovanje institucija za elektronički novac. To praktično nama nema nekakvih velikih implikacija u praksi, jer nemamo ovih institucija za elektronički novac, ali se moramo regulatorno uskladiti tako da od 1. siječnja 2011. ih i mi izbacujemo iz tog obuhvata kreditnih institucija. Isto tako se usklađujemo sa izmjenom direktive koja uređuje sustav osiguranja depozita, a ova izmjena je bila i u Zakonu o osiguranju depozita. Znači ovo skraćivanje rokova. Ali ono što je važno naglasiti da ti rokovi utvrđivanja nedostupnosti depozita koji se smanjuju sada na 21 dan na 5 radnih dana, se neće sada smanjiti odmah stupanjem na snagu izmjena i dopuna, nego ulaskom u članstvo. Znači kada postanemo zemlja članica ulaskom u Europsku uniji i dobijemo status članice, onda se u biti počinju primjenjivati ove odredbe vezane uz skraćivanje rokova. Treći dio izmjena je vezan uz izmjenu i dopunu direktive, koja uređuje poslovanje kreditnih institucija. I tu se ustvari ograničava najveća dopuštena izloženost, odnosno izmjenjuje se metodologija izračuna najveće dopuštene izloženosti na način da se izloženost prema jednoj osobi ili grubi povezanih osoba, umanjuje za efekte primjene kreditne zaštite i propisuje se novi način određivanja najveće dopuštene izloženosti prema drugoj kreditnoj instituciji ili investicijskom društvu i grupi s njima povezanih osoba tako da ista ne smije prelaziti iznos od 25% jamstvenog kapitala kreditne institucije ili iznosa od 3 milijuna kuna, ovisno o tome što je veće. Evo to su otprilike najznačajnije izmjene. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. Prvo je na redu uvažena zastupnica Danica Hursa u ime kluba zastupnika HNS-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Dodatkom na pregovaračko stajalište Republike Hrvatske za poglavlje 9.-Financijske usluge iz lipnja ove godine Republika Hrvatska prihvatila je pravnu stečevinu u navedenom poglavlju kakva je na snazi od 1. lipnja 2009. te je izrazila spremnost u ostvarivanju njene pune provedbe do pristupanja Europskoj uniji. Republika Hrvatska je usvajanjem Zakona o kreditnim institucijama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. stvorila nužni zakonski okvir za provedbu ovog najvišeg supervizorskog standarda. Za prilagodbu odredbama vezanim za primjenu Basel 2 standarda kreditnim institucijama bilo je inicijalno ostavljen period do 1. srpnja 2009. godine. Prednost uvođenja Basel 2 standarda i novih pravila je povećana osjetljivost kapitalnih zahtjeva na rizike. To znači da će banka čiji je kreditni portfelj nisko rizičan imati manje kapitalne zahtjeve u odnosu na banku čija je izloženost kreditnom riziku veća. Banke će dobiti poticaj za poboljšanje vlastitih sustava za upravljanje rizicima što bi trebalo unaprijediti pravovremenu identifikaciju rizika, rezultirati preciznijim mjerenjem rizičnosti, kvalitetnijim nadzorom nad izloženosti rizicima i te u konačnici većom stabilnosti banaka pojedinačno i bankovnog sustava u cjelini. Izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama postojeće odredbe su se u nekim poglavljima proširile i dopunile kako bi se uskladile s najnovijim direktivama Možda je ovdje bitno istaći da se akcent dao na sustav kontrole rizika u poslovanju banaka, a da je potpuno izostao naglasak nad poštivanjem zakonitosti u poslovanju kada su u pitanju pravne i i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj. U glavi 21.-Zaštita potrošača uvedene su određene novine. Pojam "potrošač" usklađen je s definicijom istog pojma u hrvatskom zakonodavstvu, a predloženo je i uvođenje odredbe o izvansudskom rješavanju sporova što nije ništa novo. To je već predviđeno Zakonom o zaštiti potrošača. Međutim, niti jednom zakonskom odredbom nije predviđeno praćenje primjene zakona od strane HNB-a u dijelu provedbe bančinih općih uvjeta poslovanja koji sadržava informacije o uvjetima pružanja usluga i/ili odobrenog kredita u uvjetima pod kojima se mogu mijenjati stope redovite i zatezne kamate tijekom korištenja, odnosno otplate kredita. U tom području vlada potpuna sloboda banaka da mogu sukladno svojim jednostranim odlukama o kamatnim stopama, koje donose uprave banke bez navođenja ijednog razloga osim tržišnih uvjeta, mijenjati i do dva, do tri puta godišnje kamatne stope i u doba ekonomske i gospodarske krize. HNB nije nadležna da rješava sporove između potrošača i banke, ali je nadležna da kontrolira da li se banke pridržavaju poštivanja zakonitosti u poslovanju i da li krše zakonske odredbe ili vlastite opće uvjete poslovanja i da li su ti uvjeti sukladni hrvatskim zakonima. O toj i takvoj kontroli i odgovornosti HNB-a u predloženom zakonu nema ni riječi. Kamate na postojeće kreditne ugovore u otplati se jednostrano mijenjaju, a tzv. nekamatni prihodi se povećavaju i uvode na nove usluga iz dana u dan, bez ikakve kontrole i utjecaja HNB-a, primjera radi, kada se naplaćuju troškovi opomene od 50 do 250 kuna, iako je banka obračunom zatezne kamatne stope na dospjele neizmirene obveze sukladno zakonu obeštećenja za dugovanja klijenta. Ali zašto ne bi stjecala dodatnu dobit bez osnove i potpuno proizvoljno? I ovim izmjenama i dopunama pokušava se uskladiti Zakon o kreditnim institucijama s pravnom stečevinom EU-a i povećati kontrolni mehanizmi u dijelu kreditne i bonitetne analize banaka. Ali potpuno je izostala kontrola i mehanizmi koji bi štitili prava klijenata, posebice potrošača koji su prepušteni na izvansudska rješenja, često potpuno nespremnih institucija koje bi trebale donositi pravorijek za vrlo složene bankovne proizvode ili pokretanje dugogodišnjih i skupih sporova na nadležnim sudovima, na što se teško mogu odlučiti i financijski spremniji potrošači od prosječnog potrošača kojem nije dana od strane HNB-a nikakva podrška i praćenje problematike s kojom se susreće u poslovanju s hrvatskim bankama, pod navodnicima. Zahvaljujem. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras,

Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika SDP-a će podržati Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o kreditnim institucijama i nešto smo čuli iz uvodnog izlaganja koje se tu izmjene, odnosno koje se tu novine predviđaju u ovim prijedlozima koje je Vlada dala. Razlozi su prvenstveno znači da su izmjene i dopune inicirane u prvom redu izmjenama i dopunama direktive u kapitalnim zahtjevima, u cilju daljnje harmonizacije zakona odnosno usklađivanju propisa Republike Hrvatske sa pravnim stečevinama, s druge strane sigurno će se tim izmjenama unaprijediti i poboljšati neke odredbe zakona, za koje smo uočili, odnosno koje je Vlada uočila u razdoblju primjene ovog Zakona, da se mogu unaprijediti. Naravno taj Zakon definira jedno područje koje je izuzetno važno Hrvatskim građanima, radi se o kreditnim institucijama odnosno sigurnosti i nadzorom poslovanja nad njima. iz ovih nekoliko mjeseci proteklih možemo uočiti koliko je to bitno i koliko sukladno ovom Zakonu se određene stvari mogu kontrolirati i sankcionirati govori se u primjeru Hrvatske poštanske banke gdje je HNB pokrenuo zbog manjkavih unutarnjih kontrola i procedura prekršajne prijave protiv bivšeg predsjednika uprave banke i nadzornog odbora i kojima prijete sankcije do 100 tisuća kuna. Znači moramo imati kontrolu nad sustavom i moraju ljudi koji rade posao za koji odgovara na kraju krajeva i država, jer smo vidjeli u prethodnoj izmjeni Zakona država odgovara za neke uloge koji moguće ne bi bili sigurni ukoliko banka rizično posluje. Znači, Protega i Sladoljev će biti kažnjeni zbog toga što nisu sukladno ovom zakonu obavljali posao na način na koji su trebali ustvari nisu imali kvalitetne interne procedure. oNo što je bitno reći, reći, s obzirom evo nešto je kolegica Hursa govorila prije mene, zaštiti potrošača, mi moramo imati veći upliv i veću kontrolu nad time što naši građani plaćaju jer se dosta često kreditne institucije ja bih rekao i pomame za određenim profitom, za određenim naknadama koje onda na kraju krajeva građani moraju platiti. Da je tome tako vidi se iz konstantnog smanjenja prihoda iz kamata, to vidimo iz zadnjeg izvješća HNB-a koje je još uvijek najdominantnije jer je profesija sama po sebi prihod iz kamata računa računa kao glavni, ali svake godine je prihod iz kamata u udjelu ukupnih prihoda banaka sve manji jer se plaćaju mnoge naknade, mnoge mnoge iz samo bankama znanih razloga i zbog toga moramo imati zaštitu potrošača kako bi oni bili sigurni da plaćaju po određenoj cijeni nešto što im zbilja treba. Najvažnije ispravke i dopune ovog Zakona, koje smo uočili, koje podržavamo jesu naravno reguliranje pitanja stjecanja kvalificiranih udjela naknadnim nastankom povezanosti. Precizirana je još dodatno definicija izloženosti, naravno ne smijemo zaboraviti i da je dijelom na preporuku pravobraniteljice za zaštitu prava djece uvrštena jedna odredba u Zakon kako bi se u okviru Zakona mogle poduzeti određene mjere za zaštitu prava djece. Preciziran je postupak odbijanja revizijskog izvješća itd. Znači Klub zastupnika SDP-a će podržati izmjene ovog Zakona i smatramo da nikada dovoljno kontrole i dovoljno nadzora nad ovim područjem koje je naravno vrlo bitno za sve naše sugrađane. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u ime Kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, poštovani kolegice i kolege. Pa ovo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o kreditnim institucijama kao posljedica usklađivanja sa direktivom o kapitalnim zahtjevima. Imamo svega nekoliko važnih izmjena, najvažnija je ta da Institucija za elektronički novac od 1. siječnja 2011. više se neće smatrati kreditnom institucijom. DA se uvodi nova nova metodologija izračuna ograničavanja najveće dopuštene izloženosti koja uključuje i umanjuje se za efekte primjene kreditne zaštite. Također se uvodi novi način određivanja najveće dopuštene izloženosti prema drugoj kreditnoj instituciji ili investicijskom društvu, detaljnije su propisane odredbe o reviziji financijskih izvješća i reviziji za potrebe Hrvatske narodne banke. Izmijenjene su odredbe vezane uz prisilnu likvidaciju i stečaj financijskih institucija a i usklađene su sa praksom postupanja Hrvatskih sudova s odredbama Stečajnog zakona. Klub HDZ-a podržava donošenje ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o kreditnim institucijama. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi je uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama se nalazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, dakle Zakon kojeg je Hrvatski sabor usvojio nešto više od 14 mjeseci ili točnije 26. rujna 2008. godine. Potrebno je reći to kako smo u međuvremenu, odnosno tijekom lipnja ove godine već raspravljali o ovoj materiji prilikom čega su donesene prve izmjene zakona o kreditnim institucijama. Činjenica da u ovako relativno kratkom vremenu po drugi puta raspravljamo o istoj zakonodavnoj materiji, jednostavno nas navodi na zaključak kako su pravni propisi odnosno državna zakonodavstva jedna živa materija podložna stalnim promjenama koji se događaju zbog njihove pravodobne prilagodbe novim ili izmijenjenim okolnostima. Kako na nacionalnoj razini tako i onima koji se događaju u našem okruženju. Za nas u Republici Hrvatskoj u ovom pretpristupnom razdoblju posebno su interesantne one promjene koje se događaju na razini Europske unije, ali i koje moramo ali i želimo usvajati i implementirati u naš zakonodavni okvir. Upravo iz toga razloga u rujnu prošle godine Hrvatski sabor je donio novi Zakon o kreditnim institucijama, koji je do nedavno gotovo u potpunosti usklađen sa relevantnim direktivama Europske unije te koji je predstavljao značajni iskorak naprijed u pravcu stabilnosti, sigurnosti te urednog poslovanja kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. Zakon je objavljen u Narodnim novinama 117. iz 2008. godine, a stupio je nas nagu 1. siječnja 2009. godine, dok su njegove izmjene objavljene u Narodnim novinama broj 74. od Prisjetimo se kako Zakon o kreditnim institucijama općenito rečeno uređuje uvjete za osnivanje i poslovanje i prestanak rada banaka i drugih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj te superviziju njihovog poslovanja itd., da ne nabrajam. Tada je isto tako uveden potpuno novi pojam dakle kreditna institucija koja prema važećim odredbama predstavlja pravnu osobu koja se bavi djelatnošću primanja depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanja kredita za svoj račun, te djelatnošću izdavanja sredstava plaćanja u obliku elektroničkog novca, a mogu se osnovati kao banke, štedne banke, stambene štedionice ili institucije za elektronički novac. Ovdje je potrebno reći kako je predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama prethodna definicija djelomično izmijenjena s obzirom da se institucije za elektronički novac sukladno europskoj direktivi 110. iz rujna 2009. godine koja je na potpuno novi način regulira njihovo poslovanje više neće smatrati kreditnim institucijama. Nadalje, Zakonom o izmjenama Zakona o kreditnim institucijama kojega je Hrvatski sabor usvojio 23. lipnja ove godine nisu se dogodile nikakve suštinske izmjene već izmjene čisto tehničke naravi kojima su pomaknuti određeni rokovi za usklađivanje kreditnih institucija sa odredbama zakona. Dakle, već tada u raspravi je naglašeno što je bio razlog pomicanja rokova za usklađivanje, te na taj način izbjegavanje višestrukog usklađivanja i mogućih velikih troškova za kreditne kreditne institucije u Republici Hrvatskoj tako nas u veoma skorom roku očekuju znatno opsežnije i znatno veće izmjene zakona s obzirom na činjenicu da je Europska komisija od dana stupanja na snagu Zakona o kreditnim institucijama promijenila niz direktiva koje reguliraju poslovanje kreditnih kreditnih institucija. Upravo radi prethodno spomenute činjenice ali i zbog potrebe horizontalnog usklađivanja pojedinih odredbi Zakona o kreditnim institucijama sa nacionalnim zakonodavstvom, te potrebe njegovog nomotehničkog uređenja Vlada Republike Hrvatske je i predložila ovaj zakon. Budući da se predložene izmjene i dopune zakona o kreditnim institucijama zaista veoma opsežne kao što su napose i najavljivane ja ću pokušati evo samo u kratkim crtama nabrojati one najvažnije izmjene i dopune. Kolega, dozvolite mi samo da dovršim, mislim. Institucije za elektronički novac dakle nakon 1. siječnja 2011. godine više se neće smatrati kreditnim institucijama, uvodi se pojam konsolidirajući super vizor, te se u tom kontekstu izmijenjene i dopunjene odredbe koje se odnose na suradnju Hrvatske narodne banke s nadležnim tijelima drugih država članica, izmijenjene su odredbe koje se odnose na najveću dopuštenu izloženost kreditne institucije prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba. U dijelu zakona kojima se regulira odnos Hrvatske narodne poboljšane su odredbe vezane uz ocjenu koje revizorsko društvo daje za potrebe Hrvatske narodne banke. Evo i uvažit ću sugestiju, odnosno primjedbu kolege Marića pa ću skratiti svoju raspravu i reći ću da ću ovaj zakon, odnosno izmjene i dopune ovoga zakona u potpunosti podržati. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, evo kada je prije godinu i pol dana smo raspravljali o Zakonu o kreditnim institucijama onda su prihvaćena nekakva rješenja iz europskih direktiva koja se prije svega odnose na sve turbulentnije tržište financijskog sektora, a to je prije svega rješenje

tzv. linguing up direktiva. Direktive su za svrhu imale poboljšanje kapitalnih zahtjeva samih banaka kako bi banke bile sigurniji financijske financijske institucije pogotovo u Europskoj uniji gdje je stopa kapitalnih zahtjeva, odnosno minimalne kapitalizacije banaka bila puno niža nego u Hrvatskoj. To je jedna stvar. Druga stvar, način, modeli, klasifikacija i praćenje rizika nešto što se novina kao i kroz baselski standard, Basel II standard prepoznao i uvelo u novi Zakon o kreditnim institucijama, a kroz direktive nama je Zakon o kreditnim institucijama zapravo postao realnost. Treća stvar je vezana za superviziju, na žalost i naknadu za superviziju koju će u konačnici kroz operativne troškove samih banaka snositi i hrvatski građani. Povećanje svake regulative i poboljšanje svake regulative u konačnici snose hrvatski građani. I četvrta stvar koja je vrlo izrazito bitna je ono oko čega smo tu sporili a to je neovisni član nadzornog odbora, znači onaj tko uz supervizora HNB-a ima zadaću tako reći kontrolirati poslovanje banaka. Sad je pitanje da li bi se stvari u Hrvatskoj poštanskoj banci događale događale da je jedan neovisni član nadzornog odbora, a ne onaj koji je imenovan po političkoj liniji bio u Hrvatskoj poštanskoj banci za sve ovo vrijeme dok su se plasirali rizični plasmani i dok su se stvarali gubitci, dok su se stvarali gubitci na kraju krajeva koje će morati pokriti hrvatski građani. To je ono što košta i to je ono što brine. Upravo zbog sve turbulentnijih turbulentnijih događanja na tržištu kapitala, a uzrok tome, znači i brzini događaja definitivno valja tražiti u svjetskoj krizi koja je prije svega financijska kriza koja se kasnije prelila u realni sektor. Mi smo i tada najavili prije godinu i pol dana da će Zakon o kreditnim institucijama bez obzira što je jedna respektabilna institucija kao Hrvatska narodna banka i sama taj prijedlog zakona predlagala morati doživjeti i određene izmjene zato jer je riječ o tržištu koje se iz dana u dan vrlo mijenja, a pogotovo zbog toga što je izloženo velikim kriznim pritiscima a pogotovo u zadnje dvije godine. I to se i dogodilo. Nismo morali biti previše vidoviti da budemo svjedoci novih direktiva koje nam je Europska unija na neki način poslala još u svibnju, odnosno travnju, a najavila u rujnu 2009. godine tako da je jedini logičan postupak bio odlaganje tog zakona o kreditnim institucijama i prolongiranje njegove upotrebe. na tragu ovih nužnih stvari koje su došle kroz europske direktive u skladu sa usklađivanjem u potpunosti onih stvari koje su se promijenile, a jedna od tih stvari je i ovo izuzimanje institucija za elektronički novac. Pa naime i Europska unija sama ima potrebe i preispituje na kraju krajeva i svoje odluke, ispravnost svojih odluka, tako da je pogotovo u financijskom dijelu riječ o jednoj živoj materiji. Kada su riječi o institucijama za elektronički novac i institucije za elektronički novac onda se isto tako treba znati da Europska unija definitivno nije ona tu koja predvodi igru, već je većina korištenja elektroničkog novca hajmo reći na svjetskoj razini dolazi izvan teritorija Europske unije. Dakle, na tom polju sigurno a i ne mogu biti u trendu najboljih zakonskih rješenja. Ali ih definitivno moraju pratiti. Stoga ni ne čudi pojačano mijenjanje regulative na tom području. Stvari koje su obuhvaćene ovim izmjenama koje su pobrojali prethodnici vezane su znači ja bih samo pobrojao samo neke najvažnije ispravke i dopune, a znači koje su na tragu promijenjenog zakonodavstva Europske unije. To je pitanje stjecanja kvalificiranog udjela. Mislim da je to jedna od stvari koja treba, koja će se po mojem osobnom mišljenju i po mišljenju imam osjećaj stručne javnosti vjerojatno doživjeti još određene promjene u narednom periodu. Naravno vrlo živa materija u tom pogledu je i definicija izloženosti koja je precizirana u odnosu na prvotni prijedlog institucija, tj. Zakona o kreditnim institucijama. Ovo što je kolega Maras napomenuo kao jednu važnu stvar, a vezano za čuvanje i zaštitu prava djece, a kroz omogućeno izuzimanje od obveze čuvanja bankovne tajne jel', za priopćivanje podataka centrima za socijalnu skrb je definitivno mjera koja ide u zaštitu prava djece, a bili smo na kraju krajeva svjedoci i brojnih zakonskih rješenja, odnosno prijedloga zakonskih rješenja, tzv. specijalnih zakona koja imaju za obvezu urediti stanje specijalno svaka u svom području, a mnogo područja su upravo povezana sa zaštitom prava djece. Postupak odbijanja revizorskog izvješća, te davanje ocjena za potrebe Hrvatske narodne banke je nešto što je na neki način izmijenjeno. Onda ono što je bitno je da je u ovaj zakon u mjeri s nomotehnički usklađen s ovim prethodnim zakonom o kojem smo imali priliku raspravljati sad maloprije, a vezan je za osiguranje depozita. Dakle u način nakon kojeg i vrijeme nakon kojeg Hrvatska narodna banka, a vrijeme od tri tjedna konstatira da su depoziti izgubljeni i vrijeme u kojem je Europska unija sama zahtijevala da se ti rokovi skrate za isplatu samih depozita na tri mjeseca kako bi se zadržalo povjerenje u bankarski sektor, kako bi se zadržalo povjerenje u financijsku stabilnost, i kako bi se na kraju krajeva u svijetlu globalne krize na neki način smanjile mogućnosti za bilo bilo kakvu, pa ja bih se usudio čak reći i paranoju kad je financijski sektor, odnosno bankarski sektor u pitanju. Ono što na kraju treba reći je da je kod samog pojma supervizora oko kojeg se diglo i dosta na neki način pa ja bih rekao polemike, pogotovo od strane stručne javnosti, reakcije su tu bile iz udruge banaka vezano za sam pojam supervizije, za troškove supervizije. Sada je promijenjen način i obujam odlučivanja u kolegiju supervizora. Dakle njemu su na neki način uvedene, uvedena je ovlast i pojam konsolidirajućih supervizora, što također ima za posljedicu jednu novinu. I poboljšane su odredbe vezane za ocjenu koje revizorsko društvo daje za potrebe Hrvatske narodne banke. Mislim da je to nužno u svijetlu svih događaja koje su pratile poslovanje, pogotovo pogotovo ove banke koja je u državnom vlasništvu, Hrvatske poštanske banke, koja je na žalost ostavila i ostavit će mnoge repove iza sebe, zahvaljujući neadekvatnim plasmanima, zahvaljujući tome što će na kraju krajeva hrvatski građani morati sanirati probleme probleme koji su nastali u Hrvatskoj poštanskoj banci, jer to se definitivno neće moći riješiti samo od sebe. A s druge strane i ono što treba i ne smije se zaboraviti da je upravo jedan od glavnih uzroka i krivaca zapravo za takvu stanje vlasnik, odnosno država. Naravno da odgovornost na sebi ima Hrvatska narodna banka koja je kroz određene instrumente, pa i u ovom zakonu će pokušati poboljšati odredbe. No činjenica je isto tako da se ne može bježati od odgovornosti vlasnika, jer da je u Hrvatskoj poštanskoj banci ono što ću reći i s čim ću zaključiti sukladno prijedlozima i europskim direktivama, po Zakonu o kreditnim institucijama sjedio neovisni član nadzornog odbora, možda ovakvi gubici, kriminalne radnje koje su se dešavale u Hrvatskoj poštanskoj banci bi bili spriječeni. To nije slučaj. Prema tome uz HNB, a HNB, a zahvaljujući međunarodnim standardima ne bi tu toliko trebalo okrivljavati HNB. Najveću odgovornost definitivno ima vlasnik, odnosno država, odnosno članovi nadzornog odbora koji su postavljeni po političkoj liniji. Imamo jednu repliku. To je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bernardić, upravo ste me potaknuli ovim završnim rečenicama, i napomenuo bih da sam posebno zadovoljan sa dodacima vezano uz suglasnost za imenovanje predsjednika uprave. Znači vrlo vjerojatno gospodin Protega nikad ne bi niti postao predsjednik uprave da se po ovom novom zakonu njegovo imenovanje vršilo. Zbog toga šta bi vrlo vjerojatno onda HNB tražio dodatnu prezentaciju

za imenovanje čovjeka predsjednikom uprave, znači to je. …/Upadica se ne razumije./… Ne, ali prethodna. Suglasnost mora biti, tako da, da je tu pitanje bilo kod gospodina Protege, on bi u tom slučaju vrlo vjerojatno ne bi dobio tu suglasnost i ne bi bio imenovan predsjednikom uprave. Evo to je moja sugestija. ja vas zaista moram upozoriti da držite se teme. Ja znam da želite politizirati, malo dodat političkog štiha, ali vam moram prije toga reći nego što vam dam riječ, objavljeno je u novinama da ima rizičnih kredita. Vi to nazivate već kriminalnim radnjama, nazivate velikim gubitkom. A pričekajte da se napravi analiza toga da zaista od svega ne radimo u Saboru senzaciju. Izvolite odgovor na repliku. hvala vam potpredsjedniče na vašoj intervenciji. Mislim da je bila kvalitetna. Ono što mi možemo reći i što ja mogu odgovoriti na repliku uvaženom kolegi Marasu je da, evo i kroz ovaj prijedlog, a pogotovo od strane Europske Komisije, odnosno kroz europske direktive mi na žalost se susrećemo sa situacijom da nam Europa sugerira kuda ćemo ići, odnosno kako ćemo popraviti naše zakonodavstvo, kako u budućnosti ne bi puno više griješili. I stoga naš san o tome da pripremljeni uđemo u Europsku se neće ostvariti. Nama je jedina šansa da uđemo u Europsku uniju što prije, budući da će u tom slučaju početi vrijediti europski zakoni, zakoni usklađeni s pravnom stečevinom Europske unije po kojima neće biti mogućnosti za proizvoljno tumačenje pojedinih zakona, kakvo je dosad u pojedinim segmentima bilo slučaj u Hrvatskoj. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Evo kratko jedan rezime ovog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama. Rekli smo i znamo da se ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU i za razliku od kolege Bernardića mislim da nije ništa loše u tome, dapače dobit ćemo kvalitetnije zakone usklađene sa zakonima EU. Kako dolazi do izmjene određenih direktiva EU od 01. siječnja 2011. godine, potrebno je uskladiti i hrvatsko zakonodavstvo kroz Zakon o kreditnim institucijama. Koje su to najznačajnije izmjene? Pa nakon 01.01.2011. institucije za elektronički novac neće se više smatrati kreditnim institucijama, a usluga izdavanja elektroničkog novca izdvojit će se od usluge izdavanja drugih sredstava plaćanja. Nadalje, kroz odnos "Hrvatske narodne banke", vanjskih revizora, poboljšane su odredbe vezane uz ocjenu koju Revizorsko društvo daje za potrebe HNB-a. Zatim, pojmovi likvidacije kreditne institucije i stečaja kreditne institucije usklađeni su s praksom postupanja hrvatskih sudova i odredbama stečajnog zakona koji se primjenjuje u RH. I na kraju I na kraju pojam potrošač usklađen je s definicijom istog pojma u hrvatskom zakonodavstvu, a predloženo je i uvođenje odredbe o izvansudskom rješavanju sporova. Cilj ovako predloženog zakona je omogućiti kreditnim institucijama u RH poslanje poslanje po načelima koja primjenjuju kreditne institucije u EU. Kako je već rečeno donošenjem ovog zakona izvršit će se daljnje usklađivanje zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU, a mislim da sva ova usklađenja koja u zadnje vrijeme radimo treba sagledati u kontekstu pozitivnih vijesti koje nam dolaze ovih dana iz EU. O početku pripreme sporazuma, o pristupanju Republike Hrvatske EU, o definiranju datuma pristupanja Republike Hrvatske EU i dapače o značajnim sredstvima koja su nam na raspolaganju već od početka 2012. godine i o sve bržoj dinamici otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Zbog svega navedenog dajem podršku donošenju ovog zakona. Hvala.